Prelazimo na 4. točku dnevnoga reda. 4. Prijedlog zakona o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju između Europske zajednice i Republike Hrvatske o sudjelovanju Republike Hrvatske u programu zajednice za zapošljavanje i socijalnu solidarnost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 Gospođa Vera Babić, državna tajnica u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva. Izvolite. Dopustite nekoliko rečenica samo za uvod. Dakle, riječ je o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju između Europske zajednice i Republike Hrvatske koji se odnosi na poseban program zajednice za zapošljavanje i socijalnu solidarnost (PROGRESS). Htjela bih kazati da na području zapošljavanja i socijalne sigurnosti osim tzv. tvrdog aquisa ili čvrste pravne stečevine, obvezujuće pravne stečevine postoji i prostora za posebna rješenja u nacionalnim zakonodavstvima zemalja članica. U tom dijelu vrlo važna metoda je metoda tzv. otvorene koordinacije gdje se područje socijalne politike i zapošljavanja, dakle posebnim programima nastoji uskladiti u najvećoj mogućoj mjeri koliko je to moguće u odnosu na očekivane ciljeve i standarde kada je riječ o socijalnoj politici. Memorandum je potpisan prošle godine. Prijedlog zakona o potvrđivanju upućen je ovom Visokom domu prošle godine. Evo, sticajem okolnosti sad je na dnevnom redu, ali da otklonimo neke nesporazume za koje su se postavili upiti na pojedinim odborima, neovisno o tome što memorandum još nije potvrđen. Postojala je mogućnost kandidiranja za ovaj program. Naravno puna je aktivnosti, dakle sklapanje ugovora i sve ostale aktivnosti o povlačenju sredstava biti će moguće nakon što se ratificira, odnosno potvrdi ovaj memorandum. Ali to kažem zainteresirane subjekte nije spriječilo da se kandidiraju za određene programe. Budući da je na prijedlog zakona Odbor za zakonodavstvo izjavio amandman, želim kazati u ime predlagatelja da prihvaćamo amandman kako bi postao sastavnim dijelom prijedloga. Hvala gospodine predsjedniče. **Bebić, Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime Kluba HNS-a gospodin zastupnik Goran Beus Richembergh. Izvolite.

Poštovani gospodine predsjedniče, poštovana gospođo predstavnice predlagatelja, kolegice i kolege. Pred nama je dokument koji ima status međunarodnoga ugovora i kao što je iz priloženog teksta memoranduma razvidno on je sastavljen još 16. kolovoza prošle godine. Umjesto da Vlada odmah proslijedi ovaj potpisani memorandum Saboru ona je to na žalost učinila tek u listopadu kad je Sabor praktički već bio raspušten što je zapravo dovelo do toga da ga imamo danas na dnevnome redu čime smo praktički izgubili mogućnost početka sudjelovanja još u 2007. godini. Naime, predviđeno je da u prvome tzv. početnom razdoblju Hrvatska također može sudjelovati. Ono što se ne vidi iz teksta memoranduma svakako je sadržaj programa PROGRESS koji je vrlo važna tema, vrlo važan sadržaj jer se radi o programu Europske unije, tzv. čistom programu Europske unije. Dakle, ne radi se o predpristupnim programima i sudjelovanje na ovakvoj vrsti programa zapravo se odvija prema principima, načelima i pravilima Europske komisije koje vrijede za zemlje članice. To je inače program koji se sastoji od pet dijelova. Bave se problemima zapošljavanja, socijalne solidarnosti, poboljšanja uvjeta rada, antidiskriminacijom i priznavanjem različitosti, te promicanjem standarda ravnopravnosti spolova u politici rada i zapošljavanja. No, treba reći što je europski kontekst nastajanja i provedbe programa PROGRESS. To je prije svega provedba Europske strategije zapošljavanja. A što je naš kontekst pridruživanja ovome programu? Prije svega činjenica da nemamo strategiju zapošljavanja. Dok se zemlje Europske unije prije svega fokusiraju na kreiranje i provedbu politike stvaranja novih radnih mjesta mi se uglavnom ograničavamo mi se uglavnom ograničavamo na pokušaje smanjenja visoke nezaposlenosti. Što je zapravo naša realnost? Pred nama je otvoreno pitanje hoćemo li se prije svega naše institucije koje su pozvane da sudjeluju u implementaciji ovoga memoranduma ponašati kao referenti statističkih pokazatelja, sudionici različitih vrsta savjetovanja i znanstvenih skupova ili kao nositelji proaktivne politike zapošljavanja otvaranjem stvarne mogućnosti sudjelovanja institucija a koje mogu dobiti novac na programu PROGRESS-a. Podsjetiti ću da je Hrvatska narodna stranka u tome smislu izašla s jednom inicijativom koju smo nazvali prilagodljivost u sigurnost. Hrvatsko gospodarstvo naime htjeli mi to ili ne, integralni je dio globaliziranoga gospodarstva, ali uz promjenu vlasničkih odnosa u Hrvatskoj postavlja se složeno pitanje izgradnje tržišta rada i gospodarskih subjekata posebnih odgovoriti izazovima današnjega vremena. Prilagodljivost ili fleksibilnost radne snage u različitim oblicima kao jedan od aspekata globalizacije, jedan je i od parametara koji u najširem smislu te riječi određuju položaj hrvatskoga radništva, hrvatske tvrtke prilagodljivost uglavnom primjenjuju i shvaćaju tako što krše propise pa je dobar dio radne snage u Hrvatskoj iako zakoni govore drugačije, zaposlen na određeno vrijeme. Radno vrijeme određuje se po načelu rigidnim propisima, a radnici zaposleni na pola radnog vremena u stvarnosti rade i dulje od punog radnog vremena, radi se nedjeljom i praznikom iako propisi govore drugačije itd. Podsjetiti ću da hrvatski Ustav jamči pravo na rad, a ne pravo na stalno radno mjesto. Međutim koncept prilagodljivosti u sigurnost trebao bi ostvariti to ustavno jamstvo. Pri tome treba imati na umu činjenicu da dobar dio danas atraktivnih zanimanja prije desetak godina nije ni postojao, a taj će se trend sigurno nastaviti što neumitno uvećava potrebu za cjeloživotnim učenjem i onih koji sada rade i onih koji će se u budućnosti zaposliti. Riječ je o učenju, a ne o obrazovanju, jer se može učiti i formalno i neformalno. S druge strane treba uzeti u obzir i činjenicu da radna snaga u Hrvatskoj iz mnoštva razlika izuzetno je slabo pokretljiva i kada je riječ o teritorijalnoj pokretljivosti, ali i o profesionalnoj pokretljivosti. To će se morati mijenjati ali uz odgovornost ne može ostati samo na radniku pojedincu. Takve promjene u inovacijama u organizaciji rada kao što je fleksibilno radno vrijeme, rad kod kuće, različiti oblici zapošljavanja, sasvim sigurno će dovesti do potpuno nove situacija na tržištu rada, a time i u sveukupnim društvenim odnosima. Fokus programa PROGRESS je na stvaranju novih radnih mjesta, kreiranju boljih uvjeta za rad, smanjenju razine nesigurnosti, povećanju socijalne solidarnosti, također i na proaktivnoj politici jednakosti, odnosno istopravnosti spolova. Podsjetiti ću ime Hrvatske narodne stranke na razlike između postojećeg stanja i onoga za što mi držimo da bi trebalo postići. U tome nam može pomoći i vrlo aktivno sudjelovanje u programu PROGRESS. Do sada smo štitili radno mjesto. Mi predlažemo da se naglasak stavi na očuvanje radnih mjesta, ali gdje to nije moguće da se štiti i podrži osoba koja izgubi radno mjesto. Nadalje, gubitak posla je danas problem pojedinca. Mi predlažemo da to postane i problem društva. Sada je naglasak na zaštiti radnog mjesta, a mi predlažemo da se zaštiti čovjek i njegovo pravo na rad kao jedno od temeljnih ljudskih prava. Sada je uglavnom naglasak na formalnom obrazovanju. Mi predlažemo da se naglasak pomakne na cjeloživotno učenje koje pored formalnog naravno obuhvaća i neformalno. svjesni smo postojeće situacije u kojoj se smanjuju kvote za upis zanimanja koje konjuktura na tržištu već dugo vrijeme čini deficitarnima. Sjetimo se samo dvaju problema, problema nedostatka liječnika u Republici Hrvatskoj i činjenici da naše okružje ovoga časa obrazuje i do tri puta veći broj liječnika nego što to radi Republika Hrvatska. problema koje sada imaju i županije i tzv. veliki gradovi sjedišta županija kao posljedicu primjene Zakona o gradnji. Evo prije dva dana kolega župan primorsko-goranski javno objavljuje poziv preko novina, apelira da se jave inženjeri graditeljstva, jer znamo kolika je ovog časa deficitarnost toga zanimanja. Država nije prstom mrdnula znajući da će konjuktura na tržištu biti ovakva, s druge strane da će decentralizirati ove funkcije da na vrijeme poveća upisne kvote i skrbi da briguje o tome koliko će takvih ljudi izaći na tržište rada. Mi predlažemo da se dugoročno planiraju potrebe kroz aktivnu upisnu politiku na studijima, osobito stručnim i da se postojeći sustav diskriminacije stručnih sveučilišta, a osobito na veleučilištima ublaži i dovede na razinu onog našeg javnog proklamiranog cilja a to je povećanje broja visoko obrazovanih ljudi u Republici Hrvatskoj. Nadalje, naše postojeće stanje je da Zavod za zapošljavanje, a on je i u ovome memorandumu apostrofiran kao što vidite kao vrlo važna institucija, ovoga časa praktički obavlja poslove statističke agencije uz vrlo mali prostor za djelovanje i kreiranje neke proaktivne politike. Mi u HNS-u predlažemo da se Zavod za zapošljavanje osnaži, ekipira i financijski podupre do te razine da može biti servis nezaposlenih osobito za brzu i učinkovitu pomoć ponovnog zapošljavanja. Nadalje, radni sporovi su utopljeni u moru postupaka pred našim neučinkovitim pravosuđem. Hrvatska narodna stranka već izvjesno vrijeme ponavlja i inzistira na prijedlogu da se osnuju specijalizirani radni sudovi. Nadalje, zbog povijesnih društvenih razloga trenutna situacija je da je mobilnost naše radne snage vrlo loša osobito u druge gradove. Sada se odgovornost prebacuje isključivo na radnika pojedinca u tom smislu. HNS predlaže da se omogući povećanje mobilnosti radne snage uz poticaje države kao što je npr. program poticane stanogradnje. Ali isto tako da se utvrdi odgovornost na državi, da se osiguraju uvjeti za veću mobilnost kao što su bolja infrastruktura škola, vrtića, jednosmjenska nastava i sve ono što mlade, osobito majke, ali i očeve sprječava u u višoj razini mobilnosti. Nadalje, u zadnjih sedam godina u Hrvatskoj su se uglavnom provodile mjere za fleksibilizaciju tržišta rada kroz manje otpremnine, kraće otkazne rokove. A mi predlažemo da se dade naglasak na socijalnoj sigurnosti i zaštiti osobe odnosno radnika. Sve što radimo, radimo uglavnom na poticanju konkurentnosti gospodarstva a zaboravili smo i zato to mi podsjećamo da treba izjednačiti društvenu važnost konkurentnosti gospodarstva s jedne strane i sigurnosti zapošljavanja. Nadalje, navikli smo na doživotna zanimanja. Pa i naši očevi i majke čitav svoj radni vijek proveli su kod jednog poslodavca. Što mi činimo da priznamo realnost da doživotna zanimanja više ne postoje, da potičemo nova zanimanja i da time prilagodimo svakog čovjeka sposobnog za rad sustavu cjeloživotnog učenja i kapacitiranosti za promjenu radnog mjesta? Nadalje, svi novozaposleni manje-više zapošljavaju se na određeno radno vrijeme. To je jedan trik kojim se povećava razina socijalne nesigurnosti građana. Prijedlog Hrvatske narodne stranke je da se novo zaposleni moraju zaposliti na neodređeno vrijeme. A radno zakonodavstvo je utvrdilo pod kojim uvjetima se takav radni odnos prekida. U ime Hrvatske narodne stranke – Liberalnih demokrata, u ime kluba najavljujem da ćemo podržati ovaj prijedlog zakona i podržat ćemo dakle i njegovo stupanje na snagu što je moguće brže. Govorim o memorandumu. Gospodine predsjedniče zahvaljujem. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala lijepa. Imamo jedan ispravak. Gospođa Burić, Marija (HDZ)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Ja bih ispravila netočnu tvrdnju kolege Beusa Richembergha koji je utvrdio u početku svoga izlaganja kako je Vlada mogla još u vrijeme prošlog saziva Sabora ovaj prijedlog, nacrt nacrt zakona potvrđivanja ovog memoranduma staviti u proceduru. Ja bih ovdje upoznala kolegu Beusa Richembergha da se ta procedura odvija po, prema pravilima koja određuje Zakona o potvrđivanju međunarodnih ugovora koji je iznimno, procedura tog, u tom zakonu u kojem je propisano je iznimno komplicirana, iznimno dugotrajna i to definitivno nije moguće bilo u prošlom sazivu. Ono što se može napraviti jer je to bio problem i kod nekih drugih ovakvih memoranduma, da se razmišlja o promjeni te procedure. Hvala lijepo. **Bebić,

Hvala gospodine predsjedniče. Ispričavam se ali gospodin zastupnik je u svojem izlaganju pokazao da mu nisu poznate određene činjenice koje su daleko drugačije od onih koje je on ovdje naveo. Usmjerit ću se na nekoliko koje je, koje se tiču politike zapošljavanja. Naime, gospodin zastupnik je doveo u pitanje aktivnosti na politici zapošljavanja, da one nisu u skladu sa Lisabonskom strategijom. Moram gospodine zastupniče kazati da već od srednjoročnog akcijskog plana zapošljavanja usvojenog 2005. godine koji završava sa ovom godinom, dakle već taj srednjoročni plan rađen je u zajednici sa predstavnicima Europske komisije. Svake godine nakon tog srednjoročnog plana utvrđivali smo godišnji plan zapošljavanja, također usklađivan sa Lisabonskom strategijom. Upravo se nalazimo pred potpisivanjem Zajedničkog memoranduma o politici zapošljavanja gdje smo sa Europskom komisijom na temelju Lisabonske strategije uskladili nacionalne prioritete. Dakle, Hrvatska već kao zemlja kandidat potpuno se uključuje u otvorenu metodu koordinacije kada je riječ o politici zapošljavanja. U svojem izlaganju također ste doveli u pitanje kompetentnost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za moderan pristup tržištu rada. Osobito zadovoljstvo će mi bit gospodine zastupniče ukoliko nam se javite i posjetite Hrvatski zavod za zapošljavanje da biste vidjeli kolike su promjene u toj instituciji napravljene na tržištu rada. Hrvatski zavod za zapošljavanje je bio bio korisnik pomoći iz okvira PHARE I CARDS programa upravo na jačanju svojih institucionalnih kapaciteta i sposobnosti, danas sasvim drugačije institucije od one koju ste vi okvalificirali kao statistički ured koji vodi određene podatke. Naprotiv, Hrvatski zavod za zapošljavanje postaje kvalitetna i kompetentna institucija koja se uključuje u programe zajednice. Dakle, usuglašavamo i institucionalni okvir sa Europskom unijom. Daleko smo odmakli. Nipošto nismo do kraja zadovoljni. Ono što nedostaje gospodine zastupniče to je da neke druge institucije u okviru socijalne sigurnosti ne prate dinamiku koja se događa u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje što ćemo naravno ispraviti. Upravo će vrlo skoro biti nakon donošenja proračuna, objavljene i ovogodišnje mjere aktivne politike zapošljavanja usklađene s prioritetima iz Lisabonske strategije, naravno prilagođene i našim nacionalnim Dakle, ponavljam gospodine zastupniče, dobro ste došli, bit će nam drago da vas upoznamo sa napretkom Hrvatskom zavoda za zapošljavanje i sa napretkom koje smo postigli u politici na tržištu rada. Hvala. Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice, poštovani zastupnik Andrija Hebrang. Izvolite! Hvala lijepa štovani gospodine potpredsjedniče, štovani predstavnici Vlade, kolegice i kolege. Pred nama je još jedan korak približavanja u području zapošljavanja i socijalne politike u obliku Prijedloga zakona o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju između Europske zajednice i Republike Hrvatske o sudjelovanju Republike Hrvatske u programu zajednice za zapošljavanje i socijalnu solidarnost. Taj program se naziva PROGRESS, s konačnim prijedlogom zakona. Prije svega ja bi suprotno svom kolegi prethodniku pohvalio Vladu da je poštovala sve čak bih rekao one najbrže termine u kojima je mogla donijeti ovaj memorandum, kao što je i rekla kolegica Pejčinović Burić. Metodologija je toliko složena, da se ne može ići ispred vremena, niti treba ići ispred vremena, nego treba poštovati vrijeme i poštovati tu metodologiju. Da bi se vidjelo što to znači u dinamici treba proučiti dokumente Europske unije o ovoj problematici zapošljavanja i socijalne skrbi odnosno socijalne solidarnosti i vidjeti na kojim se dokumentima zapravo temelji ovaj memorandum. Od svih dokumenta ja bih istakao dva. Dakle, dva okvira Europske unije. Prvi je Odluka Vijeća Europske unije od studenoga 2004. godine. To je Okvirni sporazum Republike Hrvatske sa Europskom unijom o sudjelovanju u programima. Tu je navedeno da će program o kojem je riječ također biti predmet sudjelovanja Republike Hrvatske i određeno je da se počinje sa svim aktivnostima koje će uključiti Hrvatsku u taj program. U tom Okvirnom sporazumu rečeno je da će Hrvatska moći kad pristupi ovom programu i prije nego što uđe u punopravno članstvo, moći sudjelovati u projektima, predlagati projekte, inicijative iz ovog područja, da može sudjelovati u nadgledanju provođenja tog programa. Određene su i neke specifičnosti, međutim te specifičnosti precizira ovaj memorandum. Isto tako, određene su i financijske obveze Republike Hrvatske. Drugi okvirni dokument donesen je tek u listopadu 2006. godine. To je odluka Europskog parlamenta iz listopada 2006. godine kojom odlukom je osnovan program zajednice za zapošljavanje i socijalnu solidarnost PROGRESS. Dakle, ovaj je program u Europskoj uniji osnovan u listopadu 2006. godine što znači da je Vlada Republike Hrvatske mogla na njemu raditi tek 2007. godine, što znači da ga nije mogla uvrstiti u Državni proračun za tekuću 2007. godinu nego tek za iduću koji se radi na kraju 2007. godine, to je 2008. godina i to je Vlada učinila. I u ovom proračunu za 2008. godinu imamo u rashodovnoj stavci sredstva za ovaj projekt. Dakle, radi se o dinamici koja je propisana, koja je poštovana i na tome treba reći da sve one glasine o kojima slušamo danas a to je da kasnimo u predpristupnim pregovorima često su i njihovo izvorište i često su posljedica nerazumijevanja same procedure, same problematike kao što je recimo ovdje bio primjer. Dakle, na temelju ta dva okvira ja bih samo rekao još nekoliko riječi o njima, donosi se ovaj memorandum. Dakle, odluka parlamenta iz listopada 2006. godine donijela je ovaj program u kojem određuje smjernice buduće suradnje. Njegove sastavnice su među najvažnijima, strategija stvaranja konkurentne ekonomije u svijetu. Kao što znate Hrvatska je i prije ovoga ustanovila Vijeće za konkurentnost svojeg gospodarstva, Vlada sa tim Vijećem za konkurentnost ima kontinuirano kontakte. Vijeće za konkurentnost predlaže, naravno Vlada provodi i posljedica toga je da smo na tablici konkurentnosti iz godine u godinu sve bolji i bolji pa smo bolji od mnogih zemalja koje nisu imale osam godina rata kao što je imala Republika Hrvatska. Drugim riječima, prestigli smo ih u konkurentnosti i vjerujem u idućim godinama da ćemo dosegnuti razinu konkurentnosti članica Istovremeno s tim u ovom programu se naglasak stavlja i na očuvanje socijalne kohezije. Nikakav razvoj gospodarstva bez socijalne kohezije nema nikakvog smisla niti opravdanja a Vlada je Republike Hrvatske upravo u očuvanje socijalne kohezije napravila čitav niz iskoraka. Prije svega, to je utvrđivanje socijalnog partnerstva, redovito raspravljanje o svim ključnim strateškim i zakonskim tekstovima sa svim socijalnim partnerima i poštivanje želja socijalnih partnera u svakoj odluci Vlade. Sustav socijalne zaštite koji je predmet ovoga memoranduma također ima dugu tradiciju u Hrvatskoj, na njemu se temeljito redilo. Postoje projekti Svjetske banke u ovom području koji se provode već čitav niz godina. I naravno, i jedno i drugo dovodi se u ravnotežu sa zaštitom interesa i radnika i poslodavaca što nije uvijek lagano uskladiti ali to je ravnoteža koja je dinamika svih zbivanja u razvoju jedne države i Hrvatska ju slijedi upravo zato što je u neprestanom kontaktu i sa predstavnicima Hrvatske udruge poslodavaca i sa svim središnjicama sindikata u Republici Hrvatskoj. Dakle, osnovni ciljevi koji idu za kvalitetnije zapošljavanje u Europskoj uniji određuju veću protočnost radne snage za što je Hrvatska spremna sa svim svojim edukacijskim i ostalim programima, zatim u ovom projektu će Hrvatska se uključiti u širenje informacija o području zapošljavanja, o širenju stajališta o edukaciji budućih kadrova, u razvoj mreže socijalne pomoći itd. U svim tim programima Hrvatska je daleko odmakla i bez problema će uskočiti u europski vlak. Naravno da ti projekti imaju i onu drugu stranu a to je financijska podrška ili participacija koju Republika Hrvatske tome mora doplatiti odnosno dodati. Što se dinamike uključivanja tiče predviđeno je već u samom dokumentu krajem 2006. godine da se Hrvatska uključuje 2007. ali se uključuje izradom svih strateških dokumenata kao što je ovaj pred nama i predviđanjem financijskih rashoda. Dakle, inicijalno inicijalno razdoblje hrvatskog uključivanja još su 2007. i 2008., u ovom memorandumu nazivaju se kao razdoblje ograničenog sudjelovanja Republike Hrvatske u projektu. U prijelaznom razdoblju koje će započeti 1. siječnja 2009. godine svi ovi dokumenti će biti spremni, sve aktivnosti će biti spremne i svi financijski izdaci za hrvatske hrvatske obveze će biti također predviđene u sporazumu. Puno sudjelovanje predviđeno je od 1. siječnja 2011. godine. To puno sudjelovanje podrazumijeva i puno korištenje svih prava koja proizlaze iz ovog memoranduma. Naravno, u uvjetima korištenja treba napraviti još puno posla, treba obavijestiti sve partnere u državi, sve subjekte pravne i državne i lokalne razine koji imaju pravo sudjelovati u ovakvim projektima, podučiti ih ali to nadležna ministarstva već intenzivno rade. Bilo je nekoliko nesporazuma i oko toga da li je Hrvatska što do sada činila u ovom području, tako smo čuli od prvog govornika jutros. Pa Hrvatska je ovo područje počela rješavati naravno još tijekom Domovinskog rata ali ključni dokument u kojem su i smjernice i strategija zapošljavanja i podizanja gospodarske konkurentnosti i rješavanje socijalnih pitanja nalazi se u dokumentu Vlade Republike Hrvatske, to su strateške smjernice razvoja do 2013. godine detaljno razrađene na preko 200 stranica u kojem se može vidjeti da ova Vlada ima strategiju, ima okvire svoga ponašanja i u razvoju gospodarstva i u zaštiti socijalnih interesa. I na kraju samo nekoliko riječi o financijskom doprinosu. Financijski doprinos, to je naravno cijena koju plaća svaka država i kandidati članica koje ulaze u ovaj program. Financijski doprinos Republike Hrvatske u iznosu od 160 tisuća eura je također Vlada podijelila na dva dijela, jedan dio koji će biti plaćen iz državnog proračuna to je manji dio, i veći dio koji će biti osiguran iz postojećih fondova, u ovom slučaju iz PHARE programa i nekih drugih programa pa je i to dokaz dokaz da Vlada prati priključivanje Europskoj uniji štiteći i financijske interese države. Prema tome, u ime kluba predlažemo da se prihvati ovaj memorandum, da se prihvati hitni postupak i da se nastave aktivnosti koje su potrebne za njegovo provođenje. Hvala. Hvala. Ispravak navoda poštovani zastupnik Zvonimir Mršić. sindikalnih središnjica sa premijerom i ministrima u Vukovaru. Premijer i ministri su to vješto izbjegli i sindikalne središnjice su došle na sastanak, nitko se od strane Vlade nije pojavio. Na što je gospođa Knežević konstatirala da je premijer time bacio koru banane na koju će se sam pokliznuti. Prema tome, nije točno da uvijek razgovara, a još manje je točno da poštuje želje socijalnih partnera.

predsjedavajući, uvažene kolegice zastupnice i kolege zastupnici. Ovaj Prijedlog zakona koji danas imamo ovdje na dnevnom redu u svakom slučaju doprinosi daljnjem približavanju Hrvatske i Europske unije u pitanju zakonodavstva i svega onoga što, čemu stremimo kao država, kao Republika Hrvatska. Jasno da će Klub zastupnika HDSSB-a, odnosno HDSSB podržati ovaj Prijedlog zakona, ali imamo i nekoliko pitanja, odnosno imamo određene primjedbe na tekst ovoga Prijedloga zakona. Unatoč obrazloženju i gospodina zastupnika Hebranga i gospođe Pejčinović o dinamici izvršenja, ne mogu se oteti dojmu da ipak kasnimo u svezi ovoga Prijedloga zakona. Naime, razvidno je iz dokumentacije koju smo dobili da se radi o, dakle datumima, o okvirnom sporazumu od 22. studenog na stranici 2. 2004. godine, pa zatim, Vlada Republike Hrvatske donijela je 28. veljače 2007. godine zaključak kojim se utvrđuje pokretanje postupaka, pristupanja programu zajednice za zapošljavanje i socijalnu solidarnost progress. Ne samo to, nego ova početna etapa ili početni dio, početno razdoblje se odnosi na 2007. i 2008. godinu. 2007. je prošla, a već smo evo i u kraj, već je i kraj veljače 2008. godine. U svakom slučaju ovaj materijal je i ovaj Zakon je vrlo bitan jer takve dvije stvari koje se, koje se nadziru iz naslova, dakle, zajednica za zapošljavanje i socijalna solidarnost vrlo je bitna za građane Hrvatske, za poboljšanje u, naših zakona o radu i svemu onome što je govorio kao srž i sadržaj gospodin Beus iz HNS-a. Na stranici 3. ovoga Prijedloga naznačeno je da se financijski doprinos za 2007. i 2008. godinu da bi se sufinancirao iz sredstava programa zajednice FARE i to u iznosu od 120 tisuća eura. A Republika Hrvatska, odnosno Ministarstvo gospodarstva bi osiguralo preostalih 40 tisuća eura. Saborskim zastupnicima je upućeno i izvješće Odbora za zakonodavstvo u kojemu se mijenja članak 3., odnosno preformulira i piše da Republika Hrvatska preuzima da podmiri iz državnog proračuna financiranje ovoga Zakona. Prema tome, ako sam ja dobro shvatio, sredstava iz programa FARE u sufinanciranju nema. Je li to u svezi zastoja u pregovorima sa Europskom unijom, pa i u korištenju ovih sredstava i predpristupnih fondova, ja ne znam, ali jasno da ćemo to, nadam se, u raspravi dana razjasniti. Ukupan, dakle, uvjeti sudjelovanja u ovom programu su u ukupnom iznosu od tisuća eura, reklo bi se cijena jednoga otprilike izgradnje jednog dječjeg vrtića, je li? Kada se govori o onome što je gospodin Hebrang iznio i to, jasno da je u na stranici 2. ocjena stanja cilj koji se zakonom želi postići kaže ovako: "Nadležnim tijelima Hrvatske prepušteno je utvrđivanje posebnih uvjeta. Isto tako sudjelovanje u svakom pojedinom programu uključujući dakle i financijski doprinos.". E, sada, pitam se zbog čega je, da li, jasno da će mi izvjestitelj pomoći u tome, zbog čega je ovo izmijenjeno, članak 3. koji se promijenio i glasi da će Republika Hrvatska podmiriti troškove ovoga programa. Jasno je da je HDSSB, Hrvatski demokratski savez Slavonije i Baranje za usvajanje ovakvog zakona, pa makar nam se to činilo da je malo došlo i prekasno na saborske klupe, ali, Bože moj, bolje ikad nego nikad. Hvala vam lijepo. Hvala. Ispravak netočnog navoda, poštovana zastupnica Marija Burić-Pejčinović. **Pejčinović Burić, Marija (HDZ)** Hvala lijepa gospodine predsjedavajući. Ja evo, moram se ponovo javiti jer sam stjecajem okolnosti radila puno na programima pomoći pa je evo i ovdje netočna tvrdnja da se sufinanciranje u ovom programu programu zajednice neće ostvariti iz programa FAR 2006. godine. Evo, ja bih željela pripomoći malo da se ovdje razjasni kako se to radi u Europskoj komisiji. Naime, FAR 2006. je već programiran, novci su rezervirani. I onog časa kada Vlada Republike Hrvatske pošalje notu komisiji da je ovaj Hrvatski sabor potvrdio ovaj memorandum, tada će se odmah aktivirati i ti novci moći platiti. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Idemo na pojedinačnu raspravu. Poštovana zastupnica Nedjeljka Klarić, izvolite. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, predstavnici Vlade, poštovane gospođe i gospodo saborski zastupnici. Podržavam donošenje u pojedinačnoj raspravi, naravno, Zakona o potvrđivanju memoranduma o razumijevanju između Europske zajednice i Republike Hrvatske u programu zajednice za zapošljavanje i socijalnu solidarnost po hitnom postupku. Naime više je opravdanih razloga za ovakvu podršku. Memorandum o razumijevanju između Europske zajednice i Republike Hrvatske o sudjelovanju Hrvatske u programu zajednice za zapošljavanje i socijalnu solidarnost i progres potpisan je u Bruxellesu 16. kolovoza 2007. godine. Glavni smjer u Memorandumu koji nas sve obvezuje je život bez diskriminacije. Memorandumom se predviđa povećanje zapošljavanja, poboljšanje zdravstvenog sustava i obrazovanja, snaženje jednakosti spolova, jačanje socijalnog partnerstva gdje je Vlada zasigurno u prethodnom mandatu postigla značajan napredak. Naravno Memorandum govori o poslu koji ide dalje i to upravo u smjeru donošenja zakona. po hitnom postupku Hrvatska bi od 1. siječnja 2011. godine ostvarila puno sudjelovanje u svim vrstama mjera koje su zapisane odlukom Vijeća Europskoj zajednici o čemu je malo prije i predsjednik Kluba zastupnika Hrvatske demokratske zajednice gospodin profesor Hebrang govorio. Na ovaj način program zajednice omogućava uključivanje velikog broja institucija u Republici Hrvatskoj a jednako tako i osoba iz Hrvatske naravno, u europske tokove i suradnju. Predstavnici resornih tijela u Hrvatskoj će sudjelovati u odborima država članica za upravljanje tim programom te zajednički rad sa kolegama iz drugih država članica. Potpredsjednica Vlade i ministrica obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti gospođa Kosor je 5. ožujka prošle godine izvijestila člana Europske komisije i povjerenika za socijalnu politiku, zapošljavanje i jednake mogućnosti gospodina Vladimira Štidla o značajnim iskoracima na području promicanja jednakih mogućnosti, ravnopravnosti spolova i borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti. Hrvatska je značajno napredovala na području socijalnih pitanja ali i potreba daljnjeg razvijanja socijalnih i pravnih kapaciteta. Također je važno naglasiti da hrvatska Vlada aktivno promiče i položaj žena na tržištu rada. Ovo su poštovane dame i gospodo razlozi radi kojih podržavam donošenje zakona, ovog zakona po hitnom postupku. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Poštovani zastupnik Boris Kunst. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, kolege zastupnici. U početku od kolege Beusa, zastupnika, čuli smo jedan miks u kojem je govorio o problemima iz radno-socijalnog područja i to bi bila pogođena rasprava da smo mi danas ovdje govorili recimo o poglavlju 19. socijalne politike, zapošljavanju i kretanju radne snage kao jednog od 4 slobode na kojima se temelji tržište Europske unije. obzirom da razgovaramo o programu zajednice «Progres» držim da je to izuzetna prilika za Republiku Hrvatsku a ne samo za državne institucije nego i za civilni sektor, a posebno za socijalne partnere da se na aktivan način uključe u aktivnosti koje Europska unija financira svojim programima. Progres obuhvaća kompleksno područje zapošljavanja i socijalne solidarnosti s posebnim naglaskom na uvjete rada. Antidiskirminaciju i poštivanje ravnopravnosti spolova, a u cilju ostvarivanja načela Lisabonske strategije kao i socijalnog programa zacrtanog od strane Europske unije još iz 2005. godine. Zato držim da je za Republiku Hrvatsku izuzetno važno da se i kroz ovo predpristupno razdoblje kao što bolje pripremi za korištenje ovih strukturnih fondova u području zapošljavanja i socijalne solidarnosti. Misleći pri tome prvenstveno na europski socijalni fond. A progres je izvanredna prilika da se već i sada počne s aktivnostima u skladu s pravilima i aktivnostima Europske unije. S obzirom na činjenicu da ovaj Memorandum razumijeva i stupa na snagu na dan kada komisija primi pisanu obavijest o tome da su ispunjeni unutarnji pravni uvjeti Republike Hrvatske za njegovo stupanje na snagu, mislim da bezrezervno ovdje bi svi to trebali podržati i da nema zastupnika koji bi trebao imati nešto protiv. Jasno da mi možemo ovdje govoriti da se i kroz taj program progres može unaprijediti i partnerski odnos socijalnih partnera koji u svakom slučaju treba unapređivati. Ali mislim da je kolega Mršić iz SDP-a očito imao grešku na vezi kad se čuo sa čelnicom Samostalnih sindikalnih Hrvatske ako je mislio na ovaj sastanak koji je bio u Vukovaru neki dan socijalnih partnera jer kao što znate bili su svi članovi Vlade i premijer na tom sastanku. Tako da to nije istina. dogovoreno je a i ne samo da je dogovoreno nego je i stav inače socijalnih partnera da današnja razina socijalnog dijaloga dostigla je najveći stupanj socijalnog dijaloga uopće do sada u Hrvatskoj. Tako da ja bih volio da ubuduće kada komunicira ili se informira da onda prikupi sa više strana informacije jer će one biti sigurno točne. Hvala.

možda bi bilo dobro da se ne igrate sa tim gumbićima tamo i da vam predsjednik Kluba objasni čemu ti gumbići služe, jel'. Dakle ja bih ispravio kolegu Kunsta a vas bih zamolio inače potpredsjedniče da reagirate u svom Klubu. Dakle ja ne znam da li netko prisluškuje moj mobitel ili telefon i ne znam otkud uopće kolegi Kunstu informacija jesam li ja ili nisam bio na vezi sa gospođom Knežević. I pretpostavljam da mi ne treba vaša dozvola da komuniciram sa građanima Republike Hrvatske uključujući i gospođu Knežević. A i gospođa Knežević za vašu informaciju je imala pressicu na kojoj je rekla što se tamo dogodilo jel'? Prema tome mogli su biti svi građani Republike Hrvatske na vezi i ja naravno. Pa i vi. Pa i premijer koji je zakazao taj sastanak sa socijalnim partnerima. A vama kao i kolegi Hebrangu preporučam da ne čitate govore od ponedjeljka nego kad dođete u četvrtak na sjednicu da napravite … /Govornik Preporuke nisu u domeni ispravka netočnih navoda tako da se toga ubuduće lišite molim vas. Poštovani zastupnik Ivan Bagarić. **Bagarić, Ivan (HDZ)** Dragi kolege nisam se igrao nikakvim gumbićima nego sam bio prozvan pa sam počeo govorio. Stoga je bio uključen mikrofon. Ja bih također iskazao potporu ovdje ovom projektu, ovom zakonu i pridružio bih se onim kolegama koji su o njemu govorili afirmativno i prije svega bih se zapravo osvrnuo na tu našu ne znam kakva to više je, profesionalnu, poslovičnu ili ne znam kakvu ili malodušnu samokritičnost. Jer prema kome mi možemo u svijetu ostaviti dojam vjerodostojnih ako i sami stalno govorimo i kad nismo okasnili, mi smo okasnili. Prema tome, nego kako možemo uvjeriti druge da nas ozbiljno shvaćaju ako sami i kad treba i kad ne treba povlačimo da smo okasnili, da nismo sposobni, da ne možemo itd. Prema tome, dakle to je apsolutno nepotrebno i to otklanjam. S druge strane također otklanjam neke prijedloge ovdje koji su predloženi, a da bi se poboljšalo neko stanje i u ovoj oblasti kao što je ne znam ni ja bilo nekoliko prijedloga koje je već ova Vlada i ovaj Sabor u prošlom mandatu donio čak zakone na tu temu kao što je i tzv. cijeloživotno obrazovanje. Prema tome, to već postoji, to već ima i nema potrebe da ponovno to izmišljam. A onda kad se govori o kvotama kao upisnim kvotama, povećanje upisnih kvota itd. Pa sjetimo se samo kad se hrvatske branitelje, odnosno djecu hrvatskih branitelja i stradalnika upisivalo i to nakon što prijeđu prag. Onda se kazalo da će sveučilišta kolabirati. Prema tome, ne možemo se mjeriti dvostrukim mjerilima i budimo u tome pošteni i doista vjerodostojni. A sada kada je u pitanju PROGRESS. Kad se pogleda ovaj materijal onda se iz njega ne može iščitati sve ono što on je i to je normalno jer zapravo uz njega ide puno toga i mislim da je ovdje vrlo važno javnosti kazati koliko se može konciznije što to je. Dakle, iz onog što sam ja, onog do čega sam mogao doći, dakle to su programi koji se odnose na zapošljavanje, na socijalnu zaštitu i socijalno uključivanje, na radne uvjete, na borbu protiv diskriminacije i na ravnopravnost spolova. Kad je u pitanju zapošljavanje onda se zapravo tu radi o pokušaju razvoja modula za istraživanje tržišta rada. Prema tome, svi oni koji se time bave trebaju znati da je to to i trebaju se nadležnom ministarstvu javiti kako bi sutradan te projekte učinili operativnim i kako bi povlačili sredstva i zapravo kako bi promijenili stanje ukoliko su s njim nezadovoljni u toj oblasti. Kad je u pitanju socijalna zaštita i socijalno uključivanje to se odnosi prvenstveno na spone između nacionalnih strategija iz te oblasti i Europske unije. Prema tome to je ja bih rekao čak međusobno učenje i upoznavanje. Nije samo prepisivanje ne znam od Europske unije. Kad su u pitanju radni uvjeti onda su tu neka tri područja za mene, meni osobito zanimljivi su, odnosno nama liječnicima koji smo ovdje to je zdravlje i sigurnost na radu. Prema tome, svi oni koji se bave tom problematikom trebaju se obratiti i znaju da im je spona za ovo Ministarstvo zdravstva. Prema tome, svi ljudi koji se, ili institucije koje hoće raditi projekte iz te oblasti trebaju se tamo javiti, odnosno komunicirati i proizvesti rezultat. Kad je u pitanju borba protiv diskriminacije to su programi prvenstveno podizanja svijesti, a kad je u pitanju ravnopravnost spolova to je akcijski plan za ravnopravnost spolova itd. Dakle, još jedan put ovo je jedan od sigurno korisnih, apsolutno sigurnih zakona. Nikud nismo okasnili, a osobito nismo okasnili ako sami vjerujemo da smo spremni i sposobni u što mi na ovoj strani sabornice apsolutno ne sumnjamo. Hvala lijepo. Hvala. Replika poštovani zastupnik Zvonimir Mršić. gotovo na svakoj raspravi kada je bilo i o proračunu i o nekim drugim zakonima inzistirali, tražili, molili da se povećaju upisne kvote na visoko školske ustanove na teret ministarstva. Na žalost one gotovo da nisu povećane. One su povećane ne u beznačajnoj mjeri. Mi imamo situaciju da još uvijek na žalost ispod 8% građana Republike Hrvatske nema obrazovanje iznad srednjeg obrazovanja. Negdje oko 450 000 građana Republike Hrvatske nema završenu osnovnu školu. I da bismo došli do onoga što se sada govori o konkurentnosti mi moramo značajno povećati broj ljudi koji će imati razvijene kompetencije pa završiti i više ili visoke škole. To naprosto ne možemo činiti ako ćemo ostati na ovim kvotama. I čak smo mi tražili ovdje inzistirali da se udvostruče kvote na visokim školama, ali na teret ministarstva, a ne da učenici, odnosno studenti i roditelji moraju eventualno plaćati to obrazovanje. Prema tome, ne možete nama prigovarati da smo bili protiv povećanja kvota. Čak štoviše kada je bilo pitanje djece branitelja i to smo kao argument isticali da za toliko i više treba povećati upisne kvote na sveučilišta. A što se tiče cjeloživotnog obrazovanja na žalost ono jest na papiru zapisano ali se ikako ili traljavo provodi. Danas imate u Republici Hrvatskoj od tih 450 000 ljudi koji nemaju završenu osnovnu školu svega negdje njih oko 4000 je uključeno u proces osnovnog obrazovanja za odrasle i to je ogromni prostor na kojem moramo svi zajedno djelovati ukoliko doista želimo povećati konkurentnost radne snage i prilagoditi, odnosno doći do toga da radna snaga ima one kompetencije koje buduća radna mjesta u Hrvatskoj i Europskoj uniji traže. Ali svakako mi jesmo za to i ja se nadam da će Vlada predložiti u proračunu koji je danas na sjednici Vlade da se barem za 30% povećaju upisne kvote na sveučilištima u Republici Hrvatskoj na teret ministarstva. Tada ćete biti vjerodostojni u svojim izjavama. Odgovor na repliku poštovani zastupnik Ivan Bagarić. **Bagarić, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče i dopustite mi gospodine predsjedniče da prije svega čestitam gospodinu Mršiću na nagradi koju ste dobili i vaš grad mislim što je bio tjedan kretanja ili tako. U svakom slučaju U svakom slučaju to je vrlo lijepo. Ali s druge strane ima još jedna lijepa stvar. Ovo je dokaz, vaš ovdje istup je dokaz da se opozicija ipak objedinila i da nije popucalo u opoziciji, jer vi ste zapravo govorili mi, mi, mi a ja sam govorio kolegi iz HNS-a, dakle kolega iz HNS-a je govorio o kvotama, o strategiji itd. Prema tome, vi ste preuzeli zapravo odgovoriti u vaše zajedničko ime i ja mislim da je to dobro. Dakle, dvije dobre stvari. I treća, slažem se s vama u velikoj mjeri osim ovih politikanskih dijelova koje da ste pročistili, da ste izvadili vaša bi replika bila puno bolja i učinkovitija, a oni se odnose na to kako Vlada nije učinila ovo, ono itd. i kad vi znadete da je i da je neusporedivo stanje u odnosu na Vladu koja je bila prethodna razlog tome i je da ova Vlada vlada Hrvatskom na dobro sviju. Hvala lijepo.

Dobro je evo da će Hrvatska temeljem ovog memoranduma sudjelovati u programu zapošljavanja i socijalne solidarnosti, a u skladu s uvjetima utvrđenim još okvirnim sporazumom. To je dobro nakon svih onih poziva iz Europe da privatiziramo sve i svašta da do krajnjih granica oslobodimo tržište i sve ono čime smo se bavili i još ćemo se baviti u prilagodbi naših zakona. Ali ovo je tema o kojoj bi htjela progovoriti smatrajući da su upravo ova pitanja globalizacije prije svega radništva i pitanje radnika i njihove mobilizacije, ali prije svega zaštite radnika u domicijelnoj državi, tj. u Republici Hrvatskoj, pitanje nacionalnog interesa par exellence. Danas je to nacionalno pitanje, a ne prisluškivanje novinara ili eventualno kakvog policajca negdje tamo u Šibeniku. O tome gospodo mi ovdje trebamo govoriti i zajedničkim snagama stati u obranu njegovih prava, tj. zaštite vlastitih građana. Jer smisao vlasti, svake vlasti nije u njezinom izboru i kako smo se dogovorili nego u tome kakvu zaštitu pružamo građanima, kakvu zaštitu pružamo radnicima, ukratko kakav životni standard i boljitak osiguravamo građanima. Do sada smo govorili prilikom različitih zakonskih prijedloga, slavila se sloboda kapitalu, ode su se tome pjevale kao veliki napredak, ali ne i radu. Rad je bio nešto što se marginaliziralo i ako ste željeli biti u trendu onda je to trebalo spominjati što manje. Međutim, ni jedna zemlja na svijetu, pa ni najkapitalističkija zemlja nije unaprijedila svoje gospodarstvo samo sa slobodom tržišta. Mislim da u ovom vremenu kada se bauk inflacije nadvio nad Hrvatskom, a opće poznato je, mislim da ćemo se svi oko toga složiti, da je inflacija prvenstveno rezultat unutarnjeg stanja u gospodarstvu, a za stanje u gospodarstvu odgovorna, odnosno ono je i rezultat ekonomske politike za koju je odgovorna izravno vlast u jednoj zemlji. Ne bi bilo dobro da je vlast ispod razumijevanja ovih temeljnih problema. Ukoliko se stanje ublažava ono se samo od sebe neće riješiti na takav način nego će se pogoršati ako se radikalno ne poduzmu neke mjere i to odmah. Vlast ne smije pasivno asistirati urušavanju standardu radnika i građana, a SDP kao što je opće poznato, ne pristaje na vulgarni kapitalizam i na daljnje obezvređivanje rada. SDP također pa ni ja osobno naravno, ne pristaje na ekonomski fatalizam protiv kojega eto sve borbe su uzaludne. Takav neoliberalizam kakav je na djelu kod nas sličan je sidi. On urušava imunološki sustav svojih žrtava, tj. država. U ovom vremenu opasnog urušavanja standarda dakle progovoriti o ovoj temi i to na jednim zajedničkim osnovama, na jednom zajedničkom konsenzusu značilo bi da smo svjesni ne samo na razini dakle verbalnoj nego zaista u životu početi rješavati ove temeljne probleme. Rast dakle nezaposlenosti, smanjenje plaća i mirovina, sve veći broj siromašnih na to nas je prošle godine upozorio Međunarodni monetarni fond, ta omražena institucija kapitalizma kako smo ju često voljeli voljeli zvati zavisno u kojim redovima smo sjedili. Kad su nas oni prošle godine upozorili na opasnost da se upravo Hrvatska nalazi na pragu i da siromaštvo kuca na vrata Hrvatske, na to smo se oglušili. Ali sve to, dakle ima duboke i političke implikacije. Jer upravo u mjeri u kojoj su uništeni se uništavaju i urušavaju društveni uvjeti širokog političkog djelovanja, demokratske odluke pa čak i onda kada se formalno vrlo korektno donose, one ustvari gube na svojoj vjerodostojnosti. Dakle država koja se klanja slobodnom tržištu kao zlatom teletu, ne može sama po sebi i samo time donijeti ekonomski prosperitet ni slobodu svojim građanima u punom smislu te riječi. Jednako tako ne može osigurati osjećaj, odnosno sigurnost niti minimum socijalne stabilnosti te predvidljivu jednu bolju budućnost za svoje građane. Radnici kao da su prepušteni sami sebi, tim velikim socijalnim rizicima i onda u svojoj konačnici gube tu značajku građanina, a čovjek koji stalno i radnik, koji stalno strahuju za svoj posao, za svoju plaću, za svoju mirovinu, za svoja prava, naravno da nije slobodan čovjek pa ma što mi zacrtali u Ustavu ili u pojedinim zakonima. Jer u temeljima demokratske države ugrađena je i solidarnost obrana javnog dobra i promocija općeg općeg interesa time da taj osobni osjećaj sigurnosti mora prevladati. Vlada što bi trebala učiniti baš i ovim Da umjesto da se svim silama borim protiv najavljenih sindikalnih prosvjeda mora izaći sa svojim jasnim programom pa čak i sa nekim boljim reformama, u svakom slučaju treba građanima reći istinu. Državna vlast trebala bi prestati stimulirati proletarizaciju zaposlenika. Jednostavno u Hrvatskoj smanjila se razlika između zaposlenih i nezaposlenih. Postoji jedan određeni krug interesnih skupina ili nekima kojima se državna vlast želi dodvoriti pa tako eto priključena državni proračun ne vodeći upravo računa o radu i o zaštiti rada. I na takav način što se događa da svi, odnosno takav jedan dio široki broj građana postaje jednaki, ali u čemu jednaki, jednaki u siromaštvu. Hrvatskoj je zato potrebno Ministarstvo rada. Mnoge naprednije zemlje koje imaju veliki standard, visoki standard i nekoliko puta veći od Hrvatske, imaju Ministarstvo rada. Mi ga nemamo, a i to govori upravo koliko nam je važan ovaj problem. U Hrvatskoj ima puno trgovačkih centara, ima puno mjesta gdje se trguje, ali malo ondje gdje se zarađuje i o tome bi trebali itekako porazgovoriti. Prije nekoliko godina, čini mi se sada već treća godina u četvrtom mjesecu, u Švicarskoj na jednom međunarodnom forumu raspravljalo se molim vas, o teškom položaju hrvatskog radnika. Tamo je rečeno da je malo kojeg mjesta u Europi gdje je koji radnik spreman i prinuđen raditi sa tako malo prava, a za tako malu plaću. I o tome bi također trebalo progovoriti. Današnji radnik osjeća se usamljen, slab. Ali pojedinačni te slabe nemoći, udružene, sigurno je da će postati moć. I u tome se radujemo upravo da će Hrvatska s ovom mobilizacijom radne snage imati što naučiti, na kraju krajeva ne samo da im gunđaju radnici, nego da se osnaže u traženju svojih prava. Govorili se u zadnje vrijeme, od '90. godine u Hrvatskoj puno o političkim i građanskim pravima. Ona su puko slovo na papiru ukoliko ne progovorimo o socijalnim pravima, o kulturnim pravima, i obrazovnim pravima. Takva prava onda ostaju mrtvo slovo na papiru. Ali Hrvatskoj očito tek sada predstoji borba za socijalnu pravdu. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Nekoliko ispravaka netočnih navoda. Prvi, poštovani zastupnik Stjepan Milinković. Gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege! Kolegica Antičević-Marinović je povrijedila, ja sam zato se javio za povredu Poslovnika. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Niste. Gledao sam pločicu… za povredu Poslovnika. kolegica je povrijedila članak 214. Poslovnika koji kaže, ako se zastupnik ne drži teme o kojoj se raspravlja. Ja iz njezinog izlaganja nisam u jednom momentu čuo da se ona držala ove teme, a to je prijedlog zakona o potvrđivanju. Ona je govorila ovdje o prisluškivanju, o sidi, o mnogim stvarima koje uistinu nisu u svezi i naravno i mnoge druge stvari. Zato evo, molim ovdje upozoriti i držim potrebnim da se kolegica drži teme o kojoj se raspravlja. Hvala lijepa. Držimo se teme. Iako je držati se teme je vrlo rastegljiv pojam. Poštovani zastupnik Boris Kunst, ispravak netočnog navoda. **Kunst, Boris (HDZ)** Poštovani potpredsjedniče! Meni je drago čut zastupnici Antičević-Marinović gdje je naglasila da SDP vodi posebnu brigu o radnom i socijalnom položaju radnika u Hrvatskoj, što mi je drago čut, znači da se ipak ta stranka reformirala od onog trenutka od kad je bila na vlasti. moram reć', da upravo sam čuo od zastupnika SDP koji spominju, kažu, veli, na određeno vrijeme se oko 80% do 90% radnika zapošljava upravo za to, upravo za vremena vlasti SDP-a odnosno koalicije, ali mislim SDP-a koji je bio u toj koaliciji je mijenjan Zakon o radu u tom smislu. Pa isto tako je mijenjan Zakon o stečaju gdje su radnici iz prvog isplatnog reda prebačeni u drugi. Pa je isto tako su im i naknade za odlazak u mirovinu smanjene. je isto tako smanjena plaća radnika. Tako da je interesantno čut' danas izlaganje gospođe Marinović, to mi je jako drago. Znači da se ova stranka stvarno reformirala u pozitivnom smislu što je bitno i za radnike da čuju u Hrvatskoj. Ali nemojmo zaboraviti prošlog. I na kraju želio bi iskoristiti da čestitam ipak SDP-u koji je osnovao Vladu u sjeni. Ta Vlada u sjeni, pa makar i u sjeni bi se mogla boriti za interese radnika. Hvala. Kolega Kunst! Ovo nije bilo ispravak netočnog navoda, nego je bio jedan komentar. I tu ste uistinu povrijedili odredbu Poslovnika. Izvolite poštovana zastupnica Ingrid Antičević-Marinović. **Antičević Marinović, Ingrid (SDP)** Poštovani gospodine predsjedniče! Povrijeđen je Poslovnik, odredba članka 209. koju ste i sami ustvrdili. Evo, upozorite na to gospodina Kunsta. Neka hrabro, provođen svojim je li iskustvom sindikalne hrabrosti stane iza ove žute pločice pa onda neka mi replicira, tako da se izvrgne pogibelji i odgovora na svoju repliku. A glede radnika, mislim pošto se ovdje ovom zloupotrebom iskrivio moj točni navod, samo napominjem, od 90. do 2000. godine izgubljeno je pet stotina tisuća radnih mjesta. A institut privremenog odnosno zapošljavanja na određeno vrijeme je bio dobro zamišljen, ali nažalost on se zloupotrebljava. A naročito u zadnje vrijeme do krajnjih granica. Tako i ondje gdje postoji potreba za stalnim zaposlenjem, to smo svi svjesni i tu treba nešto učiniti. Dakle, da se osujeti Vladimir (HDZ)** Evo ga sada. Povreda Poslovnika, pa se iz povrede Poslovnika upadnete u povredu Poslovnika. Ne na samopomoć. Nešto valja reći da imate još i, da ćete i nužnu obranu tražiti i primjenu toga instituta. …/Upadica se ne čuje./… Razlika je velika između krajnje nužde i nužne obrane. E da, to ne možemo.

da. Kad kaže da oni u SDP-u ne pristaju na takav kapitalizam u kojemu se obezvređuje rad i radnici dakle, bila bi puno vjerodostojnija da kad su bili na vlasti nisu mijenjali zakon i tako skresali radnička prava da su od njih napravili robove, a od ovih velikih u lancima napravili robovlasnike. Toliko o vašoj vjerodostojnosti. **Šeks, Vladimir (HDZ)** I poštovani zastupnik Davor Bernardić. Izvolite! **Bernardić, Pozdrav poštovani potpredsjedniče Sabora, uvažene kolegice i kolege! Evo ja, podržavam donošenje ovog zakona o memorandumu no, dužan sam reći par riječi. Dobro je da imamo ovaj zakon tj. memorandum, dobro je da imamo svaku novu proračunsku stavku za poticanje zapošljavanja, dobra je svaka kuna koja se ulaže u obrazovanje i ulaže u zapošljavanje. ovaj prijedlog memoranduma kao i neki drugi prijedlozi i preporuke Europske unije neće naše brige riješit niti će nas spasit. Ono nas može usmjerit a mi neke stvari jednostavno moramo riješiti sami. Europska unija nam neće pomoći ako si sami ne pomognemo. Ono što je inače problem u hrvatskoj politici a pogotovo vezano za izvršnu vlast je provedba odnosno usmjeravanje provedbe takvih zakona. Ono što ja moram reći je da nema socijalne solidarnosti, nema i ne postoji socijalna solidarnost dok je nezaposlenost visoka, dok nema novih radnih mjesta. Jedino nova radna mjesta, jedino stvaranje dodatne vrijednosti može otvoriti i put socijalnoj solidarnosti. Ne mogu dva nezaposlena biti međusobno socijalno solidarna, jer zajedno nemaju ništa. Složiti ćete se samnom. No, ja ću morat reć' par stvari u kojima bi trebalo ubrzat, ako se dosad nije, par stvari u koje bi trebalo trčat ako se dosad nije, a to je na tragu i diskusija mojih prethodnika. Ono što je problem u poticanju zapošljavanja u Hrvatskoj je činjenica da imamo nedovoljan broj visoko obrazovanih ljudi. To je činjenica i to je fakt od kojeg ne smijemo bježati i treba ga povećati, ako je kolega Mršić rekao sa povećanjem upisnim kvota ove godine onda i sa povećavanjem upisnih kvota ove godine. Također, ono gdje je još problem je dosta teško i baš ne tako fleksibilno cjeloživotno obrazovanje tj. cjeloživotno učenje samih odraslih, i o tome je nešto rekao no ja ga ne bih ponavljao. Ono na što bih ja stavio naglasak su dvije stvari koje nisu danas dotaknute a ovdje su, u Hrvatskoj su prisutnost. Ne moraju se svi obrazovati za fakultet, niti je to cilj i želja hrvatske politike, hrvatske Vlade niti hrvatskih građana. No međutim, ono što mi moramo poticati a pogotovo Vlada je kontrola provedbe stručne prakse. Mnogi ljudi koji završe strukovne škole zbog toga što nose kave okolo, zbog toga što ne rade ono što bi trebali dolaze na tržište rada da ne znaju raditi posao. To trebamo promijeniti i popraviti. I druga stvar je stvaranje registra zanimanja i tržišnih potreba povezanog sa obrazovanjem. Dakle, onog koje će biti regulativ između obrazovanja i tržišta rada jer samo na taj način ćemo uspjeti u namjeri da zaposlimo što više ljudi, ćemo uspjeti u namjeri da stvorimo veliku dodanu vrijednost. Hrvatski gospodarski rast nije na razini očekivanja i to je loše, ali svaka kuna koju uložimo već danas u poticanje zapošljavanja i u obrazovanje već će se slijedeće godine višestruko vratiti. Ukoliko je danas ne uložimo slijedeće godine ne da ćemo imati isto, možda ćemo imati i manje. Hvala.